reše?Znate šta, ja poštujem građane koji su glasali za vas i imam veliko poštovanje prema njima, ali što se tiče vašeg mišljenja posle svega šta radite, šta pričate, meni stvarno to malo znači. malo znači. Vi u roku od tri sata promenite pet mišljenja i onda ne mogu da stignem da to sve...Što se tiče Vučića, kada ga pominjete, trebalo bi da ustanete. Vi da živite još sedam života, ne možete da napravite rezultate koje on napravi za mesec dana. Prema tome, to bi trebali da imate na umu.Što se tiče liste čekanja, dragi građani Srbije,

nemedicinski, koji učestvuje u tome i to se dešava van radnog vremena, to se dešava vikendom, biće plaćen. Ali, postoji norma koja mora da se odradi u toku radnog vremena. Ne možete da mi kažete da neki klinički centar, kliničko-bolnički centar ili jedna ozbiljna bolnica da je normalno da uradi tri operacije kuka za nedelju dana. I da dođe gospodin Tuta da ih brani da oni ne treba da rade. Razumete li?Prema tome, sledeći put razmislite kome dajete glas.Mi se zalažemo za zdravu Srbiju, zalažemo se za rešavanje liste čekanja i zalažemo se da na vreme otkrijemo sve probleme, da bi mogli da ih rešimo. Vi odlučite za šta ste? Mi vam to nudimo. Ako želite što vam gospodin Tuta nudi, prihvatite to. Hvala vam. **Ana Izvinjavam se koleginici Đedović, obzirom da se i ona javila za reč.Ja ću kratko, a vezano za privatizaciju RTV Bora, čuvenoj kineskoj kompaniji „Zijin Mining Group“. Pa, nakon neuspešne privatizacije koju ste vi sproveli 2007. godine i nakon što tadašnji kupac nije ispoštovao nijednu od ugovornih obaveza, morali smo da raskinemo, odnosno raskinuli ste ugovor za neadekvatno sprovedenu privatizaciju, a mi smo našli jednog solventnog, jednu od najvećih kompanija na svetu koja se bavi ovom delatnošću koja je investirala 1,26 milijardi dolara u ovu kompaniju, podigla Bor na noge, podigla ovu kompaniju na noge i danas zapošljava preko 6.000 zaposlenih, na ponos svih nas.Ja sam pre pre nekih mesec dana boravila i u Sjamenu i posetila rudnik „Zijin Mining Group“ i ove kompanije i razgovarali o budućim ulaganjima. Ono što je najvažnije istaći da pored toga što zapošljavaju preko 6.000 građana u našem Boru i što je životni standard naših građana u Boru potpuno drugačiji i na jednom daleko višem nivou i što grad Bor prihoduje po osnovu taksi i poreza, poreza od zarada za sve ove zaposlene, ovo je promenilo i ekonomsku sliku Srbije, imajući u vidu da je „Zijin Mining Group“ jedan od najvećih izvoznika, a očekuju se svakako svakako u bližoj budućnosti i nova velika ulaganja koja će se takođe odraziti i na ekonomsku sliku Srbije i svakako na nas BDP. Hvala.

svega, Srbija je strateški partner u tom projektu sa 37% vlasništva, što ne smemo da zaboravimo.Molila bih narodne poslanike da ne dobacuju, nego da imaju toliko strpljenja da saslušaju i da ne šire agresiju u ovom parlamentu.Ono što je zasigurno, a čuli smo ovde i prethodnih dana da su procenjene vrednosti rezervi upravo u rudniku koji je pomenut 14 miliona tona bakra ili 300 tona zlata, što apsolutno nije tačno. Iznose se po ko zna koji put netačni i neistiniti podaci. Rezerve su za sada overene tri ili četiri puta manje, tačnije tri i po miliona tona bakra i 110 tona zlata, što je svakako značajno.Ono što nije jasno nikom ovde da li se opozicija zapravo zalaže za tu eksploataciju ili ne zalaže, pošto s jedne strane priča koliko se proizvodi i kako to tobož nije dobro, a s druge strane kolike su rezerve.Moram da naglasim da na pet ležišta overenih rezervi upravo je je kompanija gde je Srbija strateški partner, a na samo jednom ležištu overenih rezervi je kompanija gde Srbija nije strateški partner.Ono što želim takođe da naglasim da se rudarske aktivnosti, u skladu sa zakonom, izvode na zemlji za koju mora biti završena eksproprijacija i to je proces koji je apsolutno transparentno vođen i u kompaniji gde država ima udeo, apsolutno nikakva zemlja niti je poklanjana, niti će biti poklanjana bilo kome.Što kome.Što se tiče privatnika koji su svojom voljom prodavali svoje parcele, to je nešto apsolutno na šta država nije, niti može da utiče. Volja dve strane da neko nešto proda, da neko nešto kupi, apsolutno je volja dve ugovorne strane. Ali, to možda narodni poslanik koji postavlja pitanje vrlo dobro zna, a pominje Gornje Nedeljice, jer je upravo on dao na poklon gospodinu Kokanoviću deo zemlje, pa onda su tobož je.)Vi se dogovorite da li je na jednu stranu ili na drugu stranu. U svakom slučaju, kad niste mogli da se dogovorite sa kompanijom Rio Tinto, onda ste počeli tobož da se zalažete za životnu sredinu, isto kao što je vaš veliki saučesnik profesor Ristić počeo da se zalaže protiv malih hidroelektrana nakon što je u Komisiji za reviziju dao odobrenje za izgradnju desetine takvih.Tako da, dogovorite se šta je princip i da li uopšte imate bilo koje principe, a mislim da građani Srbije vrlo dobro vide da od tih principa nema ništa.Pričate o nekom raseljavanju u dolini Jadra, apsolutno raseljavanja nikakvog nema. Sva zemlja koja je bila potrebna, u smislu gde su ljudi živeli i naseljeni, je stavljena na raspolaganje, odnosno prodata. Znači, raseljavanja nema, nemojte da plašite ljude, nemojte da zastrašujete ljude i nemojte da širite neistine.To se dogovorite, ko je želeo da proda zemlju, pa nije uspeo ili nije došao do zadovoljavajuće cene, pa onda postao najveći protivnik ovog projekta.Tako da, mislim da je veoma jasno, a to je i građanima jasno, da imamo 2.200 dodatnih zaposlenih u Boru i Majdanpeku, da su budžeti lokalnih samouprava povećani nekoliko puta, to je neosporno i to građani apsolutno vrlo dobro znaju, da plata ide i do 144 hiljade dinara, što je takođe činjenica, da isto tako i poljoprivrednici imaju koristi upravo od te velike kompanije, jer prodaju svoje proizvode, između ostalog, i svima onima koji su dodatno zaposleni, ali i kompaniji da može da apsolutno u okviru svog rada iskoristi i određene lokalne proizvode koji se proizvode u tom delu Srbije. mislim da bi bilo bolje da se informišete, bili biste više kredibilni i apsolutno bi vam građani barem malo više verovali. Hvala vam. **Ana Brnabić** Slušali smo od ministarke Handanović o tome kako postoje dvostruki aršini, o tome kako oni koji izdaju dozvole za mini hidrocentrale posle se bune protiv njih, o tome kako oni koji apliciraju za dozvole za mini hidrocentrale, kada ih ne dobiju, postaju njihovi najveći protivnici. Imaćemo priliku verovatno da pričamo, da vidimo kako oni koji predlažu zakon, koji se bune i koji građane ubeđuju kako nigde u Srbiji ne treba kopati bilo šta što ima veze sa rudarstvom na kraju predlaže zakon, kako samo nekih 140 hektara treba kopati, a sve drugo je dozvoljeno i to kažu onda privremeno dok oni ne dođu na vlast, jer i onda će i to biti u redu.Čuli redu.Čuli smo i ministra Lončara o pregledima, o tome kako izgleda ne treba da se ljudi pregledaju preventivno. Najbolje da se onda niko ne pregleda i to smo čuli, ali nismo dobili ni odgovor ni na jedno pitanje. Ljudi, a šta je sa Mišom Ćuskijom? Ja postavih pitanje ovde pre nekoliko meseci - šta je sa Miroslavom Kovačevićem, zvanim Miša Ćuskija, kumom kumom gospodina Jovanovića, koji je posekao usred Beograda, pored parka Šumice, 461 stablo? Pokazivao sam slike kako je to izgledalo pre gradnje, kako to izgleda sada. Videli smo i one bazene na vrhu zgrade i videli smo sve kako to sad izgleda, i to je primer, i to je ono čemu ne treba da se čudi moja koleginica Handanović zašto imaju dvostruke aršine.Znači, aršine.Znači, kum gospodina Jovanović može da seče stabla, to nije nikakav problem, ne jedno, već 461 stablo, može da uništava zelenilo, a gospodin Jovanović se sad ne buni, sad ćuti, tada zaista ćuti i opravdava svoj nadimak i tada nema ni jedne reči, ne čujemo da se neko vezivao za drveće, ne čujemo da se neko bunio, ne čujemo da je neko izdavao saopštenja, da je neko pretio, upadao u Skupštinu grada, Skupštinu opštine Voždovac, pričao kako je to skandal, kako je to ekocid. Ne čujemo ništa od toga. Tamo gde je kum tamo može, a tamo gde neko drugi radi, ako nije kum ili ako nije prijatelj ili finansijer, tada ne može i zato ne treba da se čudite što imaju dvostruke aršine, što jedno rade, pa to posle toga napadaju i to je nešto što se redovno dešava.Danas tokom rasprave smo čuli priču o tome

do 2012. godine u Srbiji, znači za 48 godina, izgrađeno je 596 kilometara autoputeva, a od čega najveći deo do 1990. godine. Ne najveći deo, već više od tri četvrtine, do 1990. godine za vreme postojanja Jugoslavije.Od 2012. godine do danas, do ovog trenutka, izgrađeno je 468 kilometara puteva i sasvim sigurno će do kraja ove godine biti završeno još autoputeva i brzih saobraćajnica što je 597. Znači, za 12 godina, do kraja ove godine, imaćemo 597 kilometara izgrađenih autoputeva i brzih saobraćajnica, a pre toga za 48 godina, od kojih je najveći deo izgrađen do 1990. godine, imali smo ukupno 596. Znači, četiri puta brže, 48 podeljeno sa 12 je četiri, što samo govori o tome koliko se sada više gradi, a do kraja 2026. godine, računajući i ovih 129 za kraj ove godine, biće izgrđeno skoro 460 kilometara autoputeva, brzih saobraćajnica. dobro je da se svi ponosimo i da pričamo o tome kako je nešto izgrađeno za vreme Jugoslavije, jer tada se nešto i gradilo, ali nemojmo da poredimo vreme kada se nije gradilo sa vremenom kada se gradi

Čuli smo da kažu – sve što kažete da se gradi to je u futuru. Opet da ponovim 25. novembra biće puštena u saobraćaj brza pruga između Novog Sada i Subotice, dužine 108 kilometara. Ko ne veruje, i to sam obećao javno, i to ću uraditi, poslaću svim poslanicima kartu za tu prvu vožnju, pa ko ne veruje može valjda sam da se uveri, pa kada vidi da ide voz, kada vidi da ta pruga radi, onda će valjda da poveruje da ta pruga stvarno postoji. Ja ne znam šta drugačije da uradimo.Možemo do 15. decembra da pošaljemo, da organizujemo i autobus, može da bude panoramski, kakav hoćete, ako bude lepo vreme, pa da se provozamo od

pa da vidimo, ljudi, da ima autoput i do Vrnjačke Banje. Ne znam kako drugačije da ubedimo ljude.Oni ljudi ne veruju da se to dešava, pa možemo da organizujemo autobus, isto će biti sredinom decembra, da se provozamo 54 kilometra brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, pa da prođemo kroz sva ona mesta, pa da vidimo da će biti izgrađena ta saobraćajnica. Tu su poslanici iz tog kraja. Tu je i Nataša, i Kena, pa mogu da kažu da smo u poslednje dve godine rekonstruisali Carigradski drum koji nije rekonstruisan 50 godina, a koji je inače bio jedini put vekovima od Beograda prema Carigradu dok nije izgrađen autoput.Možemo

Ne znam da li je to za ove preglede ili ne, ali da vidimo, ljudi, stvarno da pokušamo da objasnimo ljudima da se nešto dešava. Ne kažem da se sve radi najbolje, možda ima i nekih grešaka, možda se i zakasni, ima sigurno i mesta kritici, ali hajde da to nekako rešimo jednom za za uvek.To su isti dvostruki aršini koji postoje kao u slučaju gospodina Miše Ćuskije. Znači, ovde imamo isti problem, problem da nas ubeđuju da postoji zelenilo tamo gde ne postoji. Znači, ubeđuje nas da nema zgrade, da nema onih bazena na vrhu zgrade, da čovek nije izgradio zgradu, zatvorio park, tu je odmah i škola, da je deci oteto igralište i ubeđuje nas da postoji zelenilo i mi dođemo i vidimo zgradu. Ja ne znam šta da radimo. Jedino da organizujemo jednu ekskurziju i da posetimo te zgrade Miše Ćuskije i da ljudi vide da je zaista tu kum od gospodina Jovanovića posekao 461 stablo. 461 stablo. Ja ne znam, zaista, možda to nije za gospodina Lončara. Ne znam, ali moramo da nađemo kako da ove ljude ubedimo da se nešto zaista uradilo.Mi smo čuli priče i da autoput Miloš Veliki ne postoji. postoji. Hajmo samo da pričamo realno ono što jeste. Dakle, i time bih da završim, ja mislim da je vreme da mi saznamo zašto dvostruki aršini. Ako se neko zalaže za ekologiju, onda treba da se zalaže za ekologiju i kada je njegov kum u pitanju i kada je neko drugi u pitanju. Da li se sećate protesta koji je tokom avgusta organizovan upravo od ovih koji sada predlažu zakon gde kažu – može svuda da se kopa u Srbiji, ali ne može samo u Jadru, a sve drugo može, a pričali su da ne može nigde. I to što ne može, ne može privremeno.

sada da pričamo o tome, videli ste kada se desio taj proces da su ti lažni ekolozi blokirali stanicu „Prokop“ i najekološkiji vid prevoza, voz, koji ne zagađuje životnu sredinu. Znači, od svega što su mogli da urade u Beogradu, a sve što su uradili bilo je protivzakonito, kao što vidite, sve je tolerisano dok nije međunarodna pruga blokirana i dok nije put međunarodni blokiran, oni su izabrali da blokiraju najekološkiji vid prevoza, voz. I to električni voz. E, to vam govori o tome. E, to su ti dvostruki aršini koje slušamo, tako da je vreme zaista da čujemo odgovore i na ta pitanja i da čujemo kako je moguće da kum gospodina, lažnog ekologa Jovanovića, može da poseče 461 stablo, da uništi šumu, da uništi deo pored parka Šumice, da otme deci igralište, a kako je moguće da neki drugi ljudi to ne mogu i da vidimo kako to da rešimo. Posle možemo da rešavamo ove stvari kako da vide ono što se izgradilo, da ubedimo ljude da nešto zaista postoji. Da kada hodaju po putu zaista veruju da to nije 3D put, nego stvarno postoji put i da je to tako.Tako tako.Tako da ja bih voleo da mi dobijemo odgovore i na ta pitanja. Tačno je da je ovo vreme kada poslanici postavljaju pitanja, mi slušamo sa pažnjom pitanja, kao što vidite, ministri odgovaraju sa velikom pažnjom, ali sa druge strane mislim da je vreme da oni koji postavljaju pitanja takođe odgovore i da to pokazuje kakav je kredibilitet njihovih pitanja. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Ministar Martinović, Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam već više puta izneo svoj stav da Republika Srbija, kao i svaka druga država na svetu treba da iskoristi svoja rudna bogatstva, treba da iskoristi svoje mineralne sirovine, da to rade sve razvijene države sveta i da nema razloga da to ne radimo i mi.Sticajem okolnosti na teritoriji Republike Srbije pronađena je jedna mineralna sirovina koja se zove jadarit. Iz tog jadarita može da se ekstrahuje

sam pre neki dan u načelnoj raspravi o rebalansu budžeta, danas postoji na stotine kompanija u svetu koje se bave proizvodnjom mobilnih telefona, koje se bave proizvodnjom električnih automobila,

čuli smo od narodnog poslanika koji je postavio pitanje da ipak negde postoji rudnik litijuma, ali kaže u Čileu, u pustinji i samo tu postoji. Kada bi to tako bilo onda bi to praktično značilo da je Čile otprilike država čija je površina polovina zemaljske kugle, jer nemoguće da da Čile, pošto samo tamo navodno postoji rudnik litijuma, budući da samo tamo postoji rudnik litijuma, sve svetske kompanije koje se bave proizvodnjom mobilnih telefona, električnih automobila, taj litijum dobijaju samo iz Čilea.Koliko je to besmisleno, mislim da je jasno i deci u osnovnoj školi. Dakle, postoje rudnici litijuma u svetu, ali ovde postoji potreba da se Republika Srbija zaustavi u svom ekonomskom razvoju tako što se građani Srbije konstantno plaše zasipanjem različitih dezinformacija kako će zbog toga što ćemo da eksploatišemo naša rudna bogatstva i naše mineralne sirovine, da uništimo zdravlje ljudi, da će hiljade i hiljade ljudi biti kako oni kažu proterano a svojih ognjišta, kako ćemo da uništimo vazduh, reke, jezera, poljoprivredno zemljište i kako ćemo od cele Srbije da napravimo jednu pustu zemlju samo zbog toga što smo mi navodno, članovi Vlade Republike Srbije plaćenici Rio Tinta. Dakle, oni koji su stvarno plaćenici i koji su plaćeni da plaše građane Srbije potrebom da Republika Srbija iskoristi sve svoje mineralne sirovine kažu za nas da smo plaćenici.Zašto je važno da Republika Srbija iskoristi sve svoje potencijale, uključujući i mineralne sirovine, uključujući na kraju krajeva i taj litijum? Zato što nijedna ekonomija na svetu ne može da bude snažna, jaka, nema budućnost ako nema snažnu industriju. Snažne industrije između ostalog nema bez razvijenog rudarskog sektora. Srbija se bavila rudarenjem još u srednjem veku. Nemanjići su dovodili nemačke rudare, Sase, između ostalog u rudnik Novo Brdo na KiM i od tih vremena, pa do dan danas srpski narod, Srbija, na kraju krajeva i ona velika Jugoslavija ima zaista dugu, dugu tradiciju rudarenja. Da nije bilo rudnika zamislite šta bi bilo sa, ako govorimo o sadašnjoj Republici Srbiji, sa pojedinim beogradskim opštinama kao što je Lazarevac, Obrenovac, Lajkovac, šta bi bilo sa Borom, sa Majdanpekom, da ne govorimo o rudnicima u BiH koji su takođe intenzivno eksploatisani u bivšoj Jugoslaviji. Šta bi bilo recimo sa jednom Zenicom itd.?Kada imate jaku industriju, onda imate i snažnu poljoprivredu. Kada imate jaku industriju, onda imate veći budžet. Kada imate veći budžet, onda možete i više novca da izdvajate između ostalog za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima. Zato sam se javio za reč. Da ljudi shvate da je sve ovo jako povezano jedno sa drugim. Industrija, rudarstvo, poljoprivreda i da su to i te kako kompementarne delatnosti.Mi smo ovih dana mogli da čujemo od predstavnika opozicije kako država Srbija ne vodi računa o poljoprivrednim proizvođačima iako smo im više puta pokušavali da objasnimo, ali to su ljudi kojima nije baš jednostavno da se neke stvari objasne, da imamo nikad veći agrarni budžet. Dakle, sa ovim rebalansom budžeta naš agrarni budžet, a kada kažem agrarni budžet, to su samo mere podsticaja za naše poljoprivredne proizvođače, iznosi 100.581.000.000 dinara. Ako krenemo sa eksploatacijom litijuma, a verujem da hoćemo, evo imam pravo da to iznesem kao svoj lični stav, ako se pokaže da je to bezbedno po život i zdravlje ljudi, po životnu sredinu, onda možete da zamislite koliko će da poraste naš BDP, koliko ćemo da imamo veći budžet, a samim tim koliko ćemo novca moći više da izdvajamo i za poljoprivredne i za ratare, i za stočare, i za voćare, i za vinogradare, i za pčelare, i za ljude koji poseduju ribnjake itd.Gospodin Aleksić, koga ne vidim danas u sali, odnosno ne vidim ga sada u sali kada se postavljaju poslanička pitanja i kada članovi Vlade odgovaraju na poslanička pitanja, rekao mi je pre pauze u 15.00 časova Srbija ne izdvaja dovoljno za poljoprivredne proizvođače, zašto se ne ugledamo na pojedine zemlje EU koje izdvajaju mnogo više, pominjao je svinjske glave, kako ih mi nemamo, a Vučić ih je navodno izmislio, itd.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je fer

sram vas bilo. Sada ću da vam kažem i zašto treba da vas bude sramota. Zato što s jedne strane kažete kako ne izdvajamo dovoljno, samo polako, nemojte da budete nervozni. Što bi rekao predsednik Hrvatske Zoran Milanović – hiperventilirate. Polako, smanjite malo taj vaš naboj. Sve ću da vam objasnim.(_____________: Ko si sam ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i pričam o pitanju koje ste postavili, a koje je povezano, između ostalog, i sa resorom koji trenutno vodim.Dakle, gospodin Aleksić je izrazio svoje nezadovoljstvo agrarnom politikom Republike Srbije i kritikovao je Vladu Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede da ne izdvajamo dovoljno novca za podsticaje za naše seljake, za naše farmere.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam već rekao, pošteno je kada neko tako nešto kaže, da istovremeno kaže koliko je Ne, nisam.)Da, da. Citiraću: „Gornje Nedeljice proizvodi milion litara mleka“. Sada ovi ljudi ovde kao Vlada Republike Srbije i ovi ljudi ovde kao većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije žele valjda sve to da unište da bi imali rudnik litijuma. Ja mislim da je vrlo relevantno da ministar poljoprivrede odgovori i na to pitanje. Ja vas

kada neko kritikuje Vladu i Ministarstvo da ne vodimo dobro agrarnu politiku, a zna koliko je dobio novca, da to javno i kaže. Pošto gospodin Aleksić neće to da kaže, evo, dozvolite da vam kažem koliko je ta loša, korumpirana Vlada koju je sastavio Aleksandar Vučić od nas krpa, neznalica, ovakvih, ovakvih, onakvih, da, ušatih, ružnih, glupih itd, koliko je ta zla Vlada, odnosno koliko su sve te zle vlade izdvojile novca za poljoprivrednu proizvodnju kojom se bavi gospodin Miroslav Aleksić i njegov brat Ivan Aleksić.Građani Srbije to treba da znaju. Ne zadirem ni u čiju privatnost. Rekao sam i gospodinu Aleksiću pre pauze – drago mi je što je dobio ovaj novac. Što se mene tiče, neka ga dobije još. I dobiće ga. Samo neka povede računa da mu dokumentacija bude uredna.

Za poljoprivrednu mašinu, Keno, ti znaš o čemu se radi, „atomizer“, za „atomizer“ je 2016. godine, pazite, 2016. godine predsednik Vlade je bio baš taj Aleksandar Vučić, koga Miroslav Aleksić toliko ne voli, dobio je 88.666 dinara.

Za nosače za protivgradnu mrežu 2017. godine, to je bila Vlada gospođe Ane Brnabić koju su napadali i dan-danas je napadaju, vređaju, da je ovakva, da je onakva, da je zastupnik interesa ove ili one kompanije, dakle Vlada gospođe Ane Brnabić gospodinu Miroslavu Aleksiću za nosače za protivgradnu mrežu izdvaja 385.451 dinar. 2022. takođe Vlada gospođe Ane Brnabić za protivgradnu mrežu gospodinu Aleksiću izdvaja 655.461 dinar.Sad

2022. godine, zahtev je prihvaćen, iako je zadocnio sa podnošenjem zahteva, pa mu je upućen dopis da dopuni dokumentaciju, iako to nismo morali da radimo, da dopuni dokumentaciju i da mimo zakonom propisanog roka tu dokumentaciju dostavi. On je to uradio.

za zasade jabuka dobio je 1.121.298 dinara. Za podsticaje po hektaru 2023. zašto da građani Srbije ne znaju koliko je jedan narodni poslanik koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom dobio podsticaja od svoje države? Pa meni je drago što je dobio.

Hvala vam što ste seli. Još narodni poslanik Jovanović da sedne i da sačeka još svojih dodatnih dva plus dva minuta i biće sve okej. Da vam kažem, da vam objasnim, ja ovaj Poslovnik koji treba da poštujem i primenjujemo niti sam pisala, niti sam učestvovala u njegovom pisanju, bilo ko od ovih ljudi ovde učestvovao u pisanju. Demokratska norma je da smo nastavili da primenjujemo onaj Poslovnik koji je davno neka druga većina, a koju ste vi pravili, pisala, iz nekog razloga. Pretpostavljam zato da dozvole ministrima da kažu ono što misle da je relevantno. Ne vidim da govori bilo šta uvredljivo, ne vidim da govori ministar bilo šta od onih podataka koji su

koliko večeras će se oglasiti Miroslav Aleksić, reći da to nije tačno, tužiti ministra i taman ministar da izgubi kredibilitet.U Poslovniku koji ja moram da primenjujem, zato što je ovo demokratska institucija i najviša od svih demokratskih institucija, ministar ima pravo da priča.Ministre, ja vas molim da da privodite kraju, da bi nastavio gospodin Jovanović, pa svi ostali narodni poslanici. Izvolite.

koliko su ovi koji nam stalno dobacuju licemerni. Juče je lider opozicije i vlasnik mandata svih ovih ljudi Dragan Đilas iznosio koliko koštaju odela, košulje, farmerke, predsednika Republike Aleksandra Vučića. Pa je onda pokazivao - evo, pogledajte, farmerke koštaju koštaju 2.000 evra ili 2.000 dolara, evo, pogledajte, patike koštaju toliko i toliko, evo, pogledajte, odelo košta toliko i toliko. E, sad, kad kažete koliko je država Srbija dala iz budžeta budžeta para svih građana Srbije jednom narodnom poslaniku iz opozicije koji se bavi poljoprivredom, to je jeres, ne smete o tome da govorite, to je zadiranje u privatnost. Ali, zato Aleksandar Vučić nema pravo na privatnost, on nema pravo da nosi pantalone, nema pravo da nosi odela, nema pravo da nosi košulje, ali zato gospodin Aleksić ima sva prava.Da ja ja nastavim dalje, dovoljno sam dugo u ovom parlamentu da znate jako dobro da ne možete da me dekoncentrišete, tako da vi samo nastavite dalje da dobacujete, 2023. godine…(Ana Jakovljević: To je sramota

2023. godine gospodin Aleksić je dobio za mere podsticaja u biljnoj proizvodnji 54.000 dinara i u ovoj godini, 2024. godini, 80.206 dinara. Suma 80.206 dinara. Suma sumarum, od 2015. do 2024. godine tri miliona

Miroslav Aleksić će dobijati dva, tri, pet puta više. To je u njegovom interesu. Ja to pokušavam da vam objasnim, a vi ste toliko nervozni. **Ana Brnabić** Ministre, molim vas da ne spominjete ničijeg brata. Molim vas.

destileriju.Hoću da vam kažem sledeće. Ljudi koji kritikuju Vladu Srbije i kažu da vodimo lošu agrarnu politiku, koji nam kažu da ne treba da kopamo litijum, koji kažu da treba sve da stane, da ne treba da pravimo auto-puteve, da ne treba da pravimo železnice, da ništa u Srbiji ne treba da se radi, istovremeno od te države Srbije redovno naplaćuju sva prava koja im po zakonu pripadaju.Ja protiv toga nemam ništa, samo želim da građani Srbije znaju koliko se država Srbija brine o našoj poljoprivrednoj proizvodnji, o našim domaćim proizvođačima i da ne vodimo uopšte računa o tome da li je neko poslanik vlasti, opozicije, da li se bavi politikom ili ne.Kad budemo još više koristili naše mineralne sirovine, još više koristili naša rudna bogatstva, gospodin Miroslav Aleksić i svi drugi poljoprivredni proizvođači u Republici Srbiji dobijaće još mnogo, mnogo više novca da bi unapredili svoju poljoprivrednu proizvodnju, da bi kupili nove traktore, nove priključne mašine itd. vam.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovanović.Sada imate dva minuta, pa onda imate još dva minuta.

Verovatno ste čuli.Da se obratim ovom lepotanu ovde, ministru građevinarstva. Gospodine Vesiću, jel vidite ovo? Ovo su "Šumice", snimak je od pre nekoliko dana, ortofoto snimak. Nemojte da lažete da je bilo ko posekao 468 stabala. Znate šta znači poseći 468 stabala? Napravite pustinju. A vi ste poznati po tome da kad god vidite drvo, hvatate se ko tasmanijski đavo za motornu testeru. Gurnuli ste Rakitsku reku u cev. Vi ćete da robijate za svaku nestalu reku. A sada ću da nastavim dalje.Gospodine Lončar,

Budite čovek, imate li vi dostojanstva, imate li vi svoje mišljenje?Ja sam vam samo rekao - šta ste izazvali time što ste optužili lekare zbog toga što sistem ne valja? A za to sam dobio uvrede. To je vaš stil.Gospođo Đedović Hajdanović, da vam kažem nešto Čukaru Pek je jedan kroz jedan vlasništvo Kineza. Ja sam samo to rekao i zbog toga su ljudi koji su do sada živeli svojim normalnim životom od poljoprivrede ostali bez svoje zemlje, zahvaljujući tome što ste vi Kinezima tu zemlju poklonili, a to nije vaše. Sada pitanje za vas, čiju to zemlju poklanjate bre? Čiji to Beograd vi poklanjate Vesiću? Ofšor kompanijama? Čije je ovo zlato? Šta mi imamo od toga? Imamo raseljavanje i trovačnicu, 15.000 mrtvih, gospodine Lončar godišnje od posledica zagađenja vazduha, Svetska zdravstvena organizacija, a vi se bavite Jadrom, gde će sve biti uništeno kao što ste sve i uništili.A vi gospođo Brnabić, niste mi odgovorili na pitanje, koliko košta Jovankina vila koja je sada vaše privatno vlasništvo? Odakle vam bre milioni za tu vilu? Hajde, odgovorite sada da svi čujemo to. Pravite se blesavi, vi ste sistematski uništili i ljude i zemlju i prirodu, od vas beže i ptice i ribe i ljudi. To ste vi. Vi ste neprijatelji ove zemlje. Moja greška, izvinite, gospodine Jovanović, imate još vremena, moja greška, imate do tri minuta, minut vam još dajem. Izvinite, molim vas. Vi mi dajete minut? Znači, vi ste mi dali sada minut? A ko ste vi da mi dajete bilo šta? Pa, niste vi ovde tu da dajete bilo kome šta, gospođo Brnabić? **Ana Brnabić** A ko je vama dao vilu gore Jovankinu? I, odakle vam pare za tu vilu? Koliko košta? Hajde, recite mi koliko košta ta vila i bazen? Sram vas bre bilo, ko vas je skrpio takve. E, imate li vi bre ljudsko dostojanstvo? Klečite pred Vučićem svi i mislite da će neko da vam ćuti.Budite sigurni, nećete kopati jadarit u Gornjim Nedeljicama, gore u Gornjim Nedeljicama mora da se nastavi, to je sve što tražimo.A građanima da poručim, evo beže od sednice. Nemamo pojam, kada ste planirali da pričamo o litijumu? Šta je, pojela maca jezik?

vreme.Poslaniče ja vas još jednom molim da pročitate Poslovnik. Dakle, imate tri minuta vi za postavljanje pitanja, pa onda članovi Vlade odgovaraju, pa vi onda imate još tri minuta za postavljanje pitanja, ne dam vam ja, mislim ja mogu da vam da i ja bih vam dala 30 nemojte da psujete. Onda vi imate još dva minuta za zaključak. Tako da to je nekako nekako tako.Onda kada pitate nešto retorički, pa onda kažete ministrima - maca pojela jezik, znate, vi dok pričate ta tri minuta, oni ne mogu da odgovaraju. Dakle, sad nije ovo dijalog.E sad, što se tiče vile, evo recite vi meni, narodni poslaniče, evo pred svim građanima Republike Srbije pošto nas svi gledaju, a ovo već treći put iznosite tu laž, recite mi – kada se pokaže da nisam kupila tu vilu jer, pod jedan, ja takve novce verovatno nikad u životu neću imati, ni ja, ni moja porodica, ne bih imala ni pojma koliko košta, a pod dva, znate ovo nije takva ni Vlada, ni državna administracija da bi otuđila bilo šta državno. Upravo suprotno, sređivali su i sređivali smo sve ono što je bilo uništeno, ruinirano da bi ostavili budućim generacijama u ovoj zemlji.Sad vi meni recite – kada pokažem, sutra ujutru, da sam lagali svih ovih dana da sam kupila vilu, šta onda? Hoćete li mi se izviniti?

nije daleko.Imam izuzetno poštovanje prema građanima Srbije koji su glasali za gospodina. Ko god Ko god da je glasao izuzetno poštovanje i što se tiče njega rekao sam, ali evo samo o tome o čemu pričamo.Malopre ja se zahvaljujem zdravstvenim radnicima, čestitam im na onome šta su radili, kako su radili, on čovek sad izađe i kaže da ja njih ne znam šta, ne znam šta im radim.Znači, morate samo da odlučite za šta ste, da li ste da postoji sistem, da funkcioniše, da se radi ili niste za to. Znači, samo se to odlučite. Ja mislim da je to krajnje jednostavno. Samo ovo kažem zbog građana Srbije koji su glasali za vas.Ali, vas.Ali, gospodine, Tuto, vi sad kažete da ne trebaju da operišu. Znači, odlučite se šta hoćete, da ne operišu, a da ne bude 70.000 ljudi.Vi morate da vidite sami sa sobom šta hoćete, ja tu ne mogu da vam pomognem, na žalost.(Aleksandar razmislite zašto vam je on tolika opsesija. Zašto morate na svaki…Ali,

Molim vas.Molim vas, nemojte da ste nervozni.Ja ću čekati Vučića koliko god je potrebno. Za razliku od vas taj Vučić je taj Vučić je napravio i uradio što vi, Tuto, nećete uraditi u 18 života. Jel

kažem.Prema tome, odluči se šta hoćeš i siguran sam – možeš ti to mnogo bolje. Možeš i bolje i jače i brže, siguran sam.Međutim, da se obratim građanima Srbije i glasačima, pošto Šolakovi mediji podržavaju sve ovo što se radi i unose dezinformacije među ljude da opisi skenera nisu urađeni i da neće biti urađeni nedeljama.Građani Srbije, urađeni su svi opisi, ali jedan broj građana nije došao da uzme svoj opis skenera. Molim, najljubaznije, sve građane – dođite, uzmite svoje opise skenera, i zbog vas i zbog nas, da možemo da idemo dalje, ako trebamo da nastavimo dijagnostiku da bi je radili i da bi to što pre uradili.Poruka građani Srbije – kod nas su stalno neki izbori i biće izbora, imajte sve ovo na umu. Mnogo toga se radi, ali pogledajte kolika neozbiljnost. Ako ne budemo shvatili, ako se budemo igrali sve ovo može da se sruši kao kula od karata. Mogu da dođu ovakvi ljudi i znate šta će biti.

**Goran Vesić** Dobro. Dobro smo počeli, znači priznali smo da je kum izgradio zgradu, samo se sporimo da li je bilo 461 stablo ili 430, kako reče poslanik. Ja sam video da je 461, možda 430, možda 480, ja mislim da je i jedno mnogo, jedno stablo mnogo, ali ajde, oko toga se sporimo.Znači, sad smo utvrdili da je kum sagradio zgradu, a ko ne veruje, pošto smo pričali o tome da se ne vidi, ljudi neće da priznaju, evo ovde sad sam pričao sa nekim kolegama ministrima koji žive u tom kraju, svi znaju gde je ta zgrada, zove se park Šumice, odmah pored Osme gimnazije, tako da tu možemo zaista da napravimo, ja zaista mislim da treba da proverimo to, da ta zgrada postoji.

Prema tome, znamo da zgrada postoji, znamo da je posečeno 461 ili kako vi rekoste 430 stabala, znamo i to smo utvrdili i znamo da je kum i da postoje dvostruki aršini. I još nismo samo utvrdili, ubeđuje nas čovek da nema zgrade.Dobro je, i to ćemo da je utvrdimo, evo da pokažemo zgradu, slikaćemo zgradu, kao što nas ubeđuju da nema puta, da nema pruge, e sad nas ubeđuje da nema zgrade, ima zgrade i svi znaju koji žive tamo i te kako ima, lepa ekskluzivna zgrada,nikakv problem sa tim i zaista je čovek dobio dozvolu za to. Samo da vidimo kako je moguće da nestane zelenilo, pošto postoji satelitski snimak pre nego što je sagrađena zgrada gde se vidi zelenilo i postoji satelitski snimak posle i kako je moguće da nema zelenila i kako je moguće, jer i neki drugi ljudi su imali dozvole. Ja moram da vas podsetim da na Banovom brdu je čovek imao regularnu građevinsku dozvolu pa su se bunili stanari, pa su uputili poziv, pa je na kraju čovek odustao od regularne građevinske dozvole, kao tu je nekad bio park i na kraju su prihvatili zahtev svih tih ljudi koji su se bunili i nije to prvi put.Bilo je i u bloku 37, regularna građevinska dozvola, pa isto tako su se vezivali za drveće, pa kako se ovde niko nije vezivao, kako ovde da nestane 461 stablo. to smo utvrdili i to je dobro što smo utvrdili i što ste priznali i to je dobar put da na kraju priznate šta se desilo.Mi nismo rekli da vi imate veze sa tim, samo smo rekli da imate dvostruke aršine da vašeg kuma ne prozivate, a druge ne prozivate. Ništa drugo i to nije lepo, nije u redu.Jednostavno ako želite, ako svoju politiku zasnivate, sad da vam dam jedan savet kao neko ko se bavi duže politikom, svoju politiku zasnivate na ekologiji, onda morate da budete dosledni prema svima, onda ne može kum da seče a neko drugi da ne seče, jednostavno, onda morate da mu kažete kume, nemoj, stani kume, šta to radiš kume, ej, sečeš drva kume i to tako funkcioniše kraju kada smo kod stajanja pred predsednikom Vučićem, znate predsednik Vučić je dobio najviše glasova u istoriji Srbije na direktnim izborima i naravno da je svakome od nas ponos da stanemo pred predsednika Vučića, a video sam kako ste vi u Pirotu stajali pred njega i čekali ga da dobijete mini hidroelektranu.Prema tome kada ste mislili da ćete dobiti mini hidroelektranu, nije vam bio problem da stojite i da čekate. Hvala. Hvala.